Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Trinaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.Dozvolite mi na početku da svima nama, narodnim poslanicima i svim građanima Srbije, čestitam Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.Pošto je to praznik koji simbolizuje našu vekovnu borbu za slobodu i poštovanje, podsetiću samo da je on određen da bude 15. septembar, na dan proboja Solunskog fronta, kada je srpska vojska od 15. septembra do 1. novembra prevalila oslobodilački put od Soluna do Beograda.Danas mislim da je najvažnija stvar, upravo šta piše u imenu ovog praznika, srpsko nacionalno jedinstvo. U tom smislu, dozvolite još jednom da na početku drugog dela ove sednice čestitam

rad.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuju 74 narodna poslanika.Radi utvrđivanja tačnog broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice Zahvaljujem.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno u ovom trenutku 127 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o Prvoj tački dnevnog reda – Predlogu zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju: Maja Gojković, potpredsednica Vlade i ministar kulture i informisanja, Gordana Čomić, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Radovan Jokić i Danijela Vanušić, vršioci dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja.Želim da ovom prilikom pozdravim prisutnu potpredsednicu Vlade i predsednicu Skupštine u prethodnom mandatu, ministarku kulture i informisanja Maju Gojković.Pre prelaska na raspravu o amandmanima, želim samo da podsetim da, po dogovoru koji smo ranije postigli, planirano je da glasanje bude u 15 sati, tako da to imate u vidu.Prelazimo na amandmane.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: dr Balint Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond, Zoltan Pek, Rozalija Ekres, Akoš Ujhelji, Danijel Đivanović, dr Emeše Uri i Nandor Kiš.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za kulturu i informisanje, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Balint Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond, Zoltan Pek, Rozalija Ekres, Akoš Ujhelji, Danijel Đivanović, dr Emeše Uri i Nandor Kiš.Vlada i Odbor za kulturu i informisanje prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatraju da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Pošto

koja su podneli poslanici nacionalne manjine govori o demokratskom kapacitetu Vlade Srbije, o demokratskom kapacitetu ovoga doma i o demokratskom kapacitetu srpskog društva. To je najbolja potvrda da ovaj zakon ni na koji način nije usmeren protiv nacionalnih manjina.Kao što je i predsednik rekao, ovo je svečani dan ne samo za Skupštinu, ne samo za Srbiju i Republiku Srpsku, nego za srpski narod u celini. Ne samo zbog toga što danas obeležavamo Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, već što će danas Srbija prvi put u svojoj istoriji dobiti zakon o zaštiti nacionalnog pisma i ćirilice.Samo deset dana nakon što je ustoličenjem mitropolita Joanikija na Cetinju Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori odbranjena od još jednog napada, samo deset dana nakon što je velikim narodnim saborom na dočeku patrijarha srpskog Porfirija srpski narod u Crnoj Gori pokazao svoju političku snagu, Srbi sa obe strane Drine imaju još jedan razlog za nacionalni ponos. Uz jezik, Srpsku pravoslavnu crkvu, krsnu slavu i gusle, ćirilica je najvažniji element identiteta srpskog naroda, jedan od stubova njegovog postojanja i opstanka.Za svaku pohvalu je to što je rasprava o ovom zakonu zakazana kao jedina tačka dnevnog reda posebne sednice Skupštine Srbije. Dame i gospodo, mi smo proceduru za usvajanje ovog zakona počeli 13. septembra. Pre 105 godina, 13. septembra 1916. godine počela je bitna na Kajmakčalanu, jedna od najvećih bitaka Prvog svetskog rada, koju su srpska i bugarska vojska vodile na 2.500 metara visine, nebu pod oblacima.

i tako prvi put posle napuštanja otadžbine, prvi put posle albanske golgote, nogom kročila na srpsku zemlju.Boj na Kajmakčalanu je trajao od 13. do 30. septembra, ratna sreća je menjala strane, da bi 30. septembra srpska vojska konačno zaposela vrh planine i prisilila bugarsku vojsku da se povlači prema Prilepu i Đevđeliji. U bici na Kajmakčalanu poginulo je, ranjeno i nestalo 4.600 srpskih vojnika. Njih 400 je sahranjeno na spomen-kosturnici koja je na vrhu planine sagrađena po naređenju kralja Aleksandra Karađorđevića, a još nekoliko hiljada posmrtnih ostataka sahranjeno je na još 80 većih i manjih grobalja na Kajmakčalanu i u selima u podnožju te planine.Ono što je bitno i što mislim da treba istaći baš na današnji dan, jeste činjenica da u bici na Kajmakčalanu srpska vojska nije bila sama, Srbi nisu bili sami, zajedno sa nama, makar u simboličnom broju tu bitku su bili Makedonci, Crnogorci, Albanci i braća Muslimani. Pomenuću samo dvojicu znamenitih srpskih komita Mustafu Golubića i Mehmeda Mehmedbašića. Prvi juriš i ovo je isto zanimljivo, na bugarske rovove

donošenje zakona je samo jedan korak kojim Srbija prilično rasrbljena u vreme vladavine Demokratske stranke i ostalih dosovskih stranaka, vraća se sebi, vraća se svojoj tradiciji, vraća se svojoj državotvornosti.

izdavačima iz drugih zemalja, najviše iz Nemačke i Hrvatske. To zvuči kao crni humor, kao dobra šala, međutim u tome nema ništa šaljivo. Samo neko ko nije ko nije normalan ili neko ko nema iole nacionalne svesti mogao je doneti odluku da štampanje udžbenika poveri izdavačima iz države u kojoj 80% stanovništva smatra da Jasenovac bio radni logor.Zamislite i da li možete uopšte da zamislite, recimo, da Rusi štampanje udžbenika iz istorije povere Nemcima, da Grci štampanje udžbenika povere Turcima ili da Sirija štampanje udžbenika poveri Amerikancima. Nadam da će to već krajem ove godine postati prošlost i da će biti realizovana inicijativa predsednika Republike Aleksandra Vučića da udžbenike makar iz istorije i geografije, srpskog jezika u Srbiji može da štampa samo država, pa da nam se više nikada ne dogodi ono što se događalo ranije da nam učenici osnovne škole iz predmeta - Poznavanje prirode i društva uče da je država Raška u 9. veku graničila sa Hrvatskom. Ja ovde imam kartu koju sam preslikao iz udžbenika, ovde se vidi nešto neverovatno, imate državu Rašku i imate oko nje Hrvatsku. Hrvatska sa Raškom po ovoj karti graniči na zapadu na Drini, na severu na zapadnoj Moravi, na jugu na Tari i na Ibru. na ovoj karti Hrvatska obuhvata današnju Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Severnu Albaniju do ušća reke Drim u Jadransko more i Srbiju severno od zapadne Morave uključujući Kraljevo, Kragujevac, Smederevo i Beograd.Kada se u budućnosti budu sumirali rezultati rada Aleksandra Vučića, kada se budu sumirali rezultati rada SNS, kada se budu sumirali rezultati rada ovog parlamenta, budite ubeđeni da će usvajanje Zakona o zaštiti srpskog jezika i ćirilice biti knjiženo kao naš veliki doprinos svom narodu i svojoj državi.Dame i gospodo, pošto je danas Dan zastave, ja sam ovde doneo zastavu koja je prvi put razvijena baš na Kajmakčalanu. Poslednji put je razvijena na Kajmakčalanu pre 14 dana, 1. septembra kada smo išli tamo da

kada zajedno sa svojim saradnicima iz opštine Velika Plana, idem tamo da se poklonimo senima srpskih junaka.Inače, ovo je srpska zastava, prva srpska zastava koja se posle 1999. godine prošle godine zavijorila na Dušanovom gradu iznad Prizrena. Ova srpska zastava se vijorila, pročitaću da ne zaboravim: na Karpatima, na Ceru i Tekerišu, Olimpu i Zebrinjaku, na Midžoru i Kadinjači, u Pećkoj patrijaršiji i Dečanima, na Šar-planini, Novom Brdu i Gazimestanu, na Čvrsnici iznad Mostara, na Zejtilniku, na Velikom Vitorogu, Raduši i tako dalje, a 4. avgusta ove godine, naravno, ni malo slučajno zavijorila se iznad Knina, na najvišem vrhu planine Dinare. Hvala vam.

poštovana potpredsednice Vlade Republike Srbije, uvažena ministarko, poštovana predstavnice ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, najpre želim da kažem da danas na Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave zadovoljstvo je govoriti o zaštiti našeg jezika i pisma.Koristim priliku da u ime poslaničke grupe, iako vi predsedniče pripadate poslaničkoj grupi SPS, ali ja koristim priliku kao šef poslaničke grupe poslaničke grupe SPS da čestitam našem narodu današnji praznik i podsetio bih ono o čemu je već kolega govorio, da je ovaj praznik ustanovljen u znak sećanja na proboj Solunskog fronta 1918. godine u čast slavnih predaka, Solunaca. Ovaj dan je potvrda našeg državnog opredeljenja da svoju istoriju i svoje pretke poštujemo, da poštujemo žrtve za slobodu i da im dugujemo večitu zahvalnost.Podsetio bih neke koji su odlučili da pale zastavu svoje države da su uvredili naše mrtve Solunce koji su se za slobodu svih nas borili, isto je kao da su zapalili zastave pod kojima su Solunci oslobodili Srbiju od okupatora. Danas treba da pokažemo državno i nacionalno jedinstvo. To svi narodi čine i zašto je nekima problem kada Srbi žele da budu jedinstveni, gde god da žive na to imamo potpuno pravo.Naravno, protivnici bi radije ostali na onoj izreci naših neprijatelja – ne daj Bože da se Srbi slože. Sve ovo ne znači da svi naši građani koji žive u Srbiji, koje god da su nacionalnosti ne uživaju sva manjinska prava po najvišim evropskim standardima. Dokaz tog razumevanja i dobrih odnosa sa našim nacionalnim manjinama koje poštuju svoju državu jesu upravo i amandmani poslaničke grupe SVM na Predlog zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti očuvanja ćirilice. Amandman koji je ova poslanička grupa podnela na član 1. Vlada je prihvatila, on se odnosi na pravo nacionalnih manjina da uz službenu upotrebu ćirilice i srpskog jezika istovremeno mogu koristiti jezik i pismo svoje manjine. Istovetna odredba stoji i u Zakonu o službenoj upotrebi jezika i pisma u članu 1. stav 3. zakona, ali se ovim amandmanom to pravo utvrđuje i ovim zakonom u potpuno istovetnom tekstu. Poslanička grupa SPS podržava stav Vlade u vezi sa ovim amandmanom jer se radi o nespornom i već utvrđenom pravu.Veoma je zanimljivo kako pojedini krugovi protivnika jačanja srpskog nacionalnog identiteta i kao narod čiji su preci osnovali Srbiju, imamo pravo imamo i mi pravo na patriotizam i svoje korene, a srpski jezik i ćirilica zapravo i jesu naši koreni. Zašto bi drugi narodi širom ovog sveta imali pravo na svoj jezik i pismo, a da to pravo ne bi pripadalo nama.

da je ćirilica ugrožena nije nikakva novost, naprotiv dugo na to se upozorava, ali je tek ova Vlada i državno rukovodstvo odlučili da pojačaju mere zaštite očuvanja srpskog jezika i ćiriličnog pisma. Naravno, da je iz svega do sada rečeno jasno da nijedna nacionalna manjina nije ugrožena zaštitom našeg državnog jezika i pisma. Ugroženima se verovatno osećaju oni koji bi da na teritoriji naše zemlje stvaraju neke svoje države i to kao nacionalne manjine, kao pokušaj stvaranja samoproklamovane države Kosova.Uvažena Kosova.Uvažena ministarka, vi ste i do sada pokazali veliku posvećenost i odgovornost kada je u pitanju nasleđe našeg naroda. Javno ste govorili o ugroženoj kulturnoj baštini na KiM o čemu smo govorili često i moje koleginice Snežana Paunović i ja, i druge kolege iz poslaničke grupe. Verujemo da ćete i ovom zakonu prići na potpuno identičan način i u svemu ćemo vas kao poslanička grupa, naravno podržati.Više puta smo govorili o potrebi sakupljanja, popisivanja naše pisane baštine, jer su hiljade starih i retkih i istorijski važnih pisanih knjiga ćirilicom, staroslovenskom ili Vukovom rasute širom sveta, neke su otete, neke su poklonjene, neke sklonjene, da podsetim da se Ilovički prepis Zakonopravila Svetog Save danas nalazi u Hrvatskoj, jer su ga tokom Drugog svetskog rata iz manastira Ilovica na Prevlaci ukrale ustaše.Ćirilica i srpski jezik čuvaju se i čuvanjem ovih vrednosti našeg jezika i pisma.Još jednom, naravno, poslanička grupa Socijalističke partije Srbije podržava stav Vlade i u danu za glasanje podržaće ovaj amandman.Zahvaljujem.

narodni poslanici, odmah na početku želim u ime Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme i u moje lično ime da čestitam građanima Srbije, građanima Republike Srpske, ali i Srbima u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji i širom sveta, gde god da su, Dan nacionalnog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Želim da im poručim da taj dan obeleže i slave sa ponosom i želim im da ga slave u zdravlju, sreći i miru.Možda je danas baš ta prilika da se prisetimo one dobre i drage nam stare srpske molitve kojom su se naši preci Bogu molili u najtežim istorijskim trenucima. Ta molitva glasi – Daj bože da se Srbi slože, množe i obože. Možda kao nijedna druga rečenica izrečena na srpskom jeziku i napisana ćiriličnim pismom, ova molitva precizno, jasno opisuje zašto danas slavimo Dan nacionalnog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ali precizno i jasno pokazuje i naše najveće vreline, ali i naše najveće mane.U ovu molitvu je utkana sva veličina srpskog naroda kada je jedinstven, kada vodi računa o svom potomstvu i budućnosti, i kada se okrene svojoj veri. Srbija je tada snažna, Srbija je tada svoja, Srbija je tada samostalna, slobodna, Srbija je tada čvrsta u svojim uverenjima.Takvu politiku danas vodi Republika Srbija, politiku poštovanja i uvažavanje drugih, politiku pomirenja i saradnje kako sa susedima, sa zemljama u okruženju, tako i sa čitavim svetom, alidanas Srbija vodi i politiku samopoštovanja. Naša politika Srbije nije ni prozapadna, nije ni proruska, nije ni prokineska, naša politika je, pre svega prosrpska, odnosno srpska politika i politika interesa Republike Srbije.Srbija Srbije.Srbija danas vodi računa o interesima Srbije, ali vodi računa i o interesima srpskog naroda, ma gde on bio. Srbija brine i o Republici Srpskoj, i o Srbima u Crnoj Gori i svuda u svetu.To nije velikosrpska hegemonija kako nas za to lažno optužuju Milo Đukanović i Bakir Izetbegović, mi uvažavamo suverenitet i Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Srbija je upravo ta koja insistira na međunarodnom pravu. Srbija je ta koja insistira na poštovanju Dejtonskog sporazuma. Srbija je ta koja se interesuje i traži poštovanje ljudskih, nacionalnih, verskih prava i sloboda srpskog naroda svuda gde se nalazi, pa i u Crnoj Gori i ništa manje ne traži od onoga, što na primer, Viktor Orban traži od Srbije i ne napada nam napamet da zbog toga bilo šta zamerimo Mađarskoj, već naprotiv, na tom principu međusobnog uvažavanja i poštovanja, gradimo najbolje moguće odnose sa našim severnim susedom.Danasa nam je ta politika nacionalnog jedinstva potrebna možda više nego ikada, jer srpski korpus na Balkanu je danas izložen brojnim pretnjama, brojnim izazovima koji se mogu rešiti samo uz snažno nacionalno jedinstvo.Ugrožavanje teritorijalnog suvereniteta i celovitosti Srbije na prostoru Kosova i Metohije i pokušaji revizije Dejtonskog sporazuma sa ciljem unitarizacije Bosne i Hercegovine i potiranja Republike Srpske pokušaji oduzimanja imovine SPC i oduzimanje nacionalnog identiteta građana Crne Gore koji se izjašnjavaju kao Srbi, a ima ih 30% jesu najveći izazovi koji stoje pred našom nacionalnom politikom. Od tuda je nacionalno jedinstvo danas potrebnije više nego ikada.Sloboda je vrhunski nacionalni cilj svih zemalja, pa i srpskog naroda, možda je srpski narod najbolji primer koliko je sloboda važna i koliko postizanje tog cilja jednostavno nema cenu. Srpski narod u odbrani tog cilja, u odbrani slobode nikada nije kalkulisao. Pokazivao je uvek kada je trebalo i čojstvo i junaštvo, pokazivao je uvek da pre svega i nadasve voli slobodu.Znali smo u istoriji, što bi rekao čuveni pesnik Marko Miljanov „da branimo sebe od drugih, ali i da čuvamo druge od sebe“.Danas u 21. veku nam je pre svega potreban mir i stabilnost, potrena nam je ekonomska i svekolika druga saradnja, kako u regionu tako i sa svetom. Potrebno nam je da sve više jačamo našu ekonomiju, da što bolje uredimo našu državu koja je u jednom periodu do pre deset godina bila jako zapuštena, jer samo ekonomski jakom i dobrom uređenom državom i sa stabilnim i mirnim regionom i Srbija, ali i čitav Balkan prestaće da budu tamni vilajet ili prokleta avlija i samo ekonomski jaka i stabilna država može biti slobodna, nezavisna i svoja.Danas na ovaj dan, za ovaj svečani trenutak, znači na Dan nacionalnog jedinstva slobode i nacionalne zastave mi moramo sa velikom ljubavlju, poštovanjem i ponosom isticati našu trobojku, jer po tom trobojkom smo izvojevali slobodu, po tom trobojkom smo izgrađivali državu, po tom trobojkom smo se venčavali, po tom trobojkom smo se pošto je 15. septembar 2021. godine, tačno 103 godine od proboja Solunskog fronta u Jagodini simbolično je razvijena 103 metra dugačka Srpska zastava i na taj način smo simbolično želeli da obeležimo današnji praznik i da odamo počast svim palim borcima, ne samo na Solunskom frontu, već i u svim drugim istorijski važnim trenucima.Ne razumem pojedine naše susede kojima smeta trobojka zahvaljujući kojoj i uz pomoć koje su i oni bivali oslobađani. Po tom trobojkom vodila se i Mojkovačka bitka, probijan je Solunski front, oslobađana je Hrvatska. To nije pitanje nečijih … težnji, već je jedno važno identitetsko pitanje, baš kao što su to srpski jezik i ćirilica baš kao što je to i naša pravoslavna vera i SPC.Ne smeta Srbiji nezavisna i samostalna Crna Gora, Srbiji smeta to što su Srbima u Crnoj Gori ugrožena elementarna ljudska prava, pravo na rad, pravo na nacionalni identitet, pravo na veroispovest, pravo na imovinu koju su verujući narod Crne Gore i SPC baštinili vekovima unazad, smeta nam pokušaj revizije istorije.Postavljam pitanje koliko Srba danas u Crnoj Gori radi u državnim institucijama, a ima ih 30% u Crnoj Gori? Po kom osnovu se oduzima vlasništvo Srpske pravoslavne crkve nad crkvama, manastirima, crkvenim imanjem?

onda taj cilj ne može biti dostižan ako kao narod ne uradimo mnogo, mnogo više po pitanju povećanja priraštaja.Samo ako i biološki uspemo da obnovimo našu naciju možemo govoriti o jakoj, snažnoj i slobodnoj Srbiji. Nema jake Srbije ako nema jake dečije graje u svakom kutku države Srbije. Nema jake Srbije ako nema prepunih školskih klupa. Nema jake Srbije bez krštavanja i venčanja, a to je osnov i temelj svakog društva - porodica, mladi naraštaji.Pomolimo se još jednom na današnji Dan nacionalnog jedinstva, slobode i nacionalne slobode molitvom „Daj bože da se Srbi slože, množe i obože“.Živela Srbija! Hvala.

predsedavajuća, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovana potpredsednice Vlade sa saradnicom, svaki narod ima pravo da zaštiti svoju kulturu, tradiciju, svoj jezik i svoje pismo i to apsolutno nije sporno.Ono što smo imali i kroz diskusiju lidera naše stranke akademika Muamera Zukorlića i drugih poslanika Stanke pravde i pomirenja i, na koncu, kroz ove amandmane jeste da je u jednom trenutku u javnosti je postojala zebnja manjinskih zajednica da može ovaj zakona na neki način ići na štetu prava koja su već postojala.Jasno je da Ustav kao najveći pravni akt to ne bi dozvolio, međutim i potpredsednica Vlade kada je diskutovala kazala je, i to znaju ne samo pravnici, nego prosečno obrazovan čovek, da kada se nešto vaga mora se u obzir uzeti Ustav i zakon i međunarodne konvencije.Mislim da je zbog implementacije ovog zakona, pogotovo na lokalu, jako važno da imamo ove amandmane koji su kvalitetni, koji pomažu boljem razumevanju zakona, da ne bi ulazili u bespotrebna autentična tumačenja, analize, žalbe itd, jer ovo je zakon koji se mora, kada ga usvojimo ovde u Narodnoj skupštini, implementirati u praksi i onda svaki predsednik opštine i načelnik opštinske uprave ili direktor nema dovoljno ni pravno, ni opšte obrazovanje, ni diplomatske veštine da bi znao šta treba da uradi i onda se obično u praksi to uhvati za nešto i onda imamo probleme.Ovi amandmani su važni. Mislim da suštinski pomažu boljem tumačenju ovog zakona i dobro je što su i Vlada Republike Srbije i resorni odbor prihvatili ove amandmane. To govori o demokratskom kapacitetu i naše Vlade i naše Skupštine.Mi živimo u jednom vremenu globalizaciju, u vremenu u kojem će jako biti teško sačuvati svoj identitet i svoj jezik i to se ne odnosi samo ni na bosanski jezik, ni na srpski jezik, već sa tim izazovom se suočavaju i mnogo brojniji narodi i mnogo snažnije države.Ono što je neka moja preporuka i našem ministarstvu i našoj Vladi jeste da se da se više investira u kulturu, da se više investira u naše kulturne delatnike, ali i da se otvori jedan potpuno novi front i da se on a to je front u IT sektoru, u IT industriji, jer to je otprilike neka brana gde ćemo mi u budućnosti braniti naš identitet, braniti naš jezik i braniti našu kulturu. Svaka imperija je širila svoju kulturu, svoj jezik, svoju tradiciju i na kraju i neka svoja verska ubeđenja i otud da na našem prostoru imamo toliko i turcizama i reči iz nemačkog jezika. Danas imamo reči i iz engleskog jezika. I tako SAD ili zapadno društvo kao neka dominantna sila u svakom pogledu širi svoju kulturu, širi svoju tradiciju i širi i svoj jezik i tako da mislim da, osim zakona, oni su dobri, neophodni, potrebni, brigu za naše identitete i naše jezike i odbranu njih, prvenstveno ćemo imati u nekom novom polju koje do sada možda nismo toliko tretirali, a to su nove tehnologije.Hvala vam.

Izvolite.Prijavite se poštovana ministarko Gojković, neobično sam zadovoljan što danas imam priliku da ne samo diskutujem i da se javim po ovoj tački dnevnog reda, bez obzira što sada na neki način amandmanski moramo da svoju diskusiju uobličimo, sve ono što smo pre dva dana imali na umu da kažemo mislim da u svakom slučaju trebamo danas da iskoristimo i da kažemo.Na samom početku ja bih svim građanima Srbije, svim građanima Republike Srpske poželeo srećan praznik, praznik nacionalnog jedinstva, slobode i zastave. Mislim da upravo u ovom redosledu reči koji ide jedinstvo, sloboda i zastava, pokazuje da smo mi nacionalnim jedinstvom u našoj bogatoj istoriji došli do slobode u celokupnoj našoj istoriji, a samim tim da naša zastava simbolizuje sve ono što je predstavljala naša tako prebogata istorija.Takođe, želim da čestitam ovaj praznik koji se nadam da ćemo u narednom vremenskom periodu i normirati kako normiramo danas i ovaj Zakon o zaštiti ćiriličkog pisma i ćirilice i u parlamentu Republike Srbije, ali i u parlamentu Republike Srpske, u kojoj sam takođe imao čast da budem narodni poslanik, pa zato zbog svih inicijativa koje su bile ranije, zbog svih opstrukcija koje su bile u ranijem vremenskom periodu, zbog svih zlih i loših sila koje su išle u tom pravcu da pokušavaju da Srbima kao narodu u Republici Srbiji, u Republici Srpskoj ospore pravo da svoj nacionalni identitet, svoju nacionalnu istoriju, svoju slobodu za koju su se tako teško izborili, da ospore da ovaj dan upravo simbolizuje i pokazuje da mi nikada nećemo odustati od svega onoga što su naši preci, naši dedovi, naši pradedovi, naši očevi izborili se, a da danas mi u miru, u slobodi, a nadam se i sveukupnom jedinstvu svih koji žive u Srbiji, svih koji žive u Republici Srpskoj, svih u regionu koji se osećaju i pripadaju srpskom narodu, kao i brojnim Srbima koji su i otišli u dijasporu i rodili se tamo da ovaj 15. septembar svake godine, kao i odnosu na prošlu godinu, slavimo značajnije i značajnije, ponosnije, jedinstvenije i sa mnogo poruka koje će u narednom vremenskom periodu dati imperativ svima nama da budućnost koja je pred nama ne treba da znači da na bilo koji način treba da stavimo sve ono što je u napoj prošlosti, našoj istoriji na bilo kakav kantar.Naša istorija i sve ono što smo uspeli na današnji dan u proboju Solunskog fronta pokazuje i to da i drugi narodi u regionu, pre svega, da kažem, u Republici Sloveniji, u Republici Hrvatskoj, da imaju i malo poštovanja prema današnjem datumu i svemu što je uradila slavna srpska vojska, bi trebali takođe današnji dan ne samo da poštuju, već i da slave.Međutim, nažalost, danas kada čitate različite medijske natpise u elektronskim i pisanim medijima, vidite da

kao da nije bilo istorije, kao da nije bilo Prvog svetskog rata, kao nije bilo Drugog svetskog rata, kao da nije bilo slavne srpske vojske, kao da nije bilo Srba koji su bili na pobedničkoj strani i borili se da oslobode i hrvatske domove i slovenačke i sve druge i da oni danas uživaju blagodeti svoje državnosti, a da Srbi, kao građani drugog reda, kojima se ćirilično pismo ne omogućava da se koristi na onaj najosnovniji način, najminimalniji, pa znamo sve šta se desilo u Vukovaru, ili ako prođete u drugom delu BiH, Federaciji BiH, pa vidite tamo, pošto je dvojezičnost obavezna, pa na svakom natpisu grada, mesta, sela imate i latinični i ćirilični natpis, da je svaki ćirilični natpis u Federaciji BiH prefarban crno ili onim sprejom. To je na stotine i stotine naziva.Zato, iz tog razloga mi ponosno treba da istaknemo ćirilicu i u Beogradu i u Banja Luci i u Nišu i u Novom Sadu, kao što treba da istaknemo i zastavu.Nisu ovi murali koji su se pojavili širom Srbije kod nacionalno osvešćenih građana Republike Srbije bilo kakva pretnja, bilo kakvo bildovanje mišića ili pokazivanje, da kažem, nekog osećaja nacionalne hegemonije srpskog naroda. To je upravo ono što u proteklom vremenskom periodu, nažalost, zbog politike koja je na pogrešan način vođena, pogotovo u bivšoj državi, smo morali da se odričemo, a nismo zaboravili te stvari, svega onoga što je naš identitet.Naravno, očigledno da je mnogima danas ne samo smetnja Aleksandar Vučić i SNS. Ja ne mogu da verujem da neko na nekoj televiziji koja je dobila dozvolu, koja spada u red ovih tajkunskih televizija, sinoć u udarnom terminu u osam za srpsku trobojku po Novom Sadu kaže i upoređuje to sa zastavama koje su za vreme nacističke Nemačke i fašističke Nemačke i Italije, Italije, postavljane u tom periodu, da je neko spreman da to izgovori i da bude toliko lud da može tako nešto da kaže, a ne znam koji stepen bezobrazluka, gneva kod tih ljudi postoji, koji su spremni da budu urednici određenih televizija, da puste to u udarnom terminu i da uporede zastavu Republike Srbije sa nacističkom Nemačkoj.Upravo iz tih razloga, upravo zbog ponosa naše srpske zastave, naše nacionalne zastave, ona treba da se istakne ne ovoliko koliko se istaknula ovih dana, već mnogo, mnogo više da bi pokazali stvari koje podrazumevaju da pod tom zastavom mi manifestujemo i jedinstvo i slobodu.Oni koji nisu za jedinstvo, koji pokušavaju danas i koji svaki dan govore da im smeta Aleksandar Vučić, SNS, pokazuju da njima smeta i Srbija, da im smeta i srpska zastava, da im smeta i današnji veliki praznik i pokazuju da sutra, ako bi oni kojim čudom, ne daj Bože, došli na vlast, da ne bi isticali ni zastavu, našu nacionalnu, da ne bi slavili ni ovaj praznik.Vreme je da se to kaže, vreme je da se kaže ko su ti ljudi koji zastupaju takvu politiku i kako oni vide Srbiju. Oni vide Srbiju na taj način, i Republiku Srpsku, u kojim bi oni živeli u nekom prostoru ako je ikako moguće da se tako čak i ne zove, da nema ovu zastavu, da nema ovu istoriju i da nema ćiriličnog pisma.To je ta druga Srbija. To je ta Srbija koja neće pod zajednički barjak, pod zajednički barjak koji podrazumeva da manifestujemo jedinstvo i u regionu, ali i u Srbiji.Jedinstvo sa Republikom Srpskom nama daje ne samo Dejtonski mirovni sporazum, već Sporazum o specijalnim i paralelnim vezama kao mogućnost da upravo negujemo našu tradiciju. Da li je naša istorija nešto čega se mi trebamo stideti? Da li je naš identitet nešto čega se trebamo stideti? Da li je vera naša nešto čega se trebamo stideti ili upravo treba to da to istaknemo i da se ponosimo?Ja mislim da je to za ponos i da svaki dan, ispravljajući praktično istorijske pogreške koje su bile u proteklom vremenskom periodu, nas čeka težak i predan rad da bi sutra mogli reći da imamo minuli rad i da bi sutra širom Srbije, bez ikakvog pozivanja, svi istakli srpske zastave i sa ponosom rekli da živimo u Srbiji, da smo, u ovom slučaju, ako živimo u Srbiji, ako imamo Dan nacionalnog jedinstva, ako smo Srbi ili drugi građani Republike Srbije, da znamo zašto smo istakli tu zastavu i šta smo pod tom zastavom uspeli sve da postignemo i koliko je istorijski važna bila uloga svih naših predaka koji su nam omogućili da danas ne samo da nagrađujemo, već i obavezujemo da na određen način sve u budućnosti postignemo još više.Na samom kraju želim da kažem jednu izuzetno važnu stvar, koja je za mene lično bitna, i smatram da ona integriše jedinstvo u svakom smislu reči i da jedinstvo koje podrazumeva danas jedinstvo u Srbiji kojem težimo je mnogo više od toga, da bilo kakve granice, bilo kakve države, pa i država Srbija u kojoj mi živimo, je ispod onog što je naš narod, što je naša tradicija, što je naša istorija, što je naša vera. I to nam ne može niko zabraniti, to nam ne može niko onemogućiti.Mi imamo pravo da to ističemo stalno i nije dobro da, kao što su nam veštački nametnuli da se delimo po nekim geografskim odrednicama, jedinstvo srpskog naroda je imperativ svake politike, a politika Aleksandra Vučića i ovog istorijskog perioda, istorijskog dana, pokazuje ne samo da je on spreman da o tome priča, već je pokrenuo procese koje praktično smo čekali više od stotinu godina, upravo zbog ponosa, zbog identiteta, zbog budućnosti naše dece, o tome kada dođu i u Banja Luku i u Podgoricu i u Beograd i u Novi Sad, i kad odu i na Kordun i u Liku i u Dalmaciju, da se ponose svojim srpskim poreklom, zato što će na taj način pokazati da znaju i svoju istoriju, šta simbolizuje njihova zastava zastava i šta simbolizuje narod kojem pripada.Živela Republika Srbija! Živela Republika Srpska! Živeo srpski narod!

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.Za sve nas, to nosimo u srcu, to nosimo u duši, svi mi koji smo tu, moramo poštovati i ceniti sve one naše žrtve koje su dale naši preci da mi ovde budemo sada tu, da govorimo i današnjeg dana da ovo proslavimo, da svaka naša kuća, da svako naše ognjište ima

još jednom čestitam današnji dan svim našim Srbima, gde god da žive, da li ovde kod nas, da li u Republici Srpskoj, da li u Severnoj Makedoniji, da li u Crnoj Gori. Svi smo mi Srbi i ne trebamo se toga stideti, jer mi sve to nosimo u duši i u srcu.Inače,

da uvek budu tu na braniku naše otadžbine. Zbog toga moramo poštovati ovaj dan, moramo poštovati sve ono što poštuju i drugi narodi.Inače, ja mislim, srpski tronožac, to je srpsko selo, srpska crkva i srpska vojska, to smo mi. To smo sada, tu, sada i za vijek i vjekova.Jednom kada odemo u neku

Zahvaljujem.Poštovana potpredsednice, poštovana ministarko sa saradnicom, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, velika mi je čast što danas, na Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave mogu da glasam za ovaj važan zakon za Srbiju, za srpski narod, o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma.Predlog zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i upotreba ćiriličkog pisma potvrđuje brigu države o nacionalnom pismu i jeziku. Najavu da će se ovaj zakon doneti pozdravili su mnogi lingvisti, a na nama je da utvrdimo gradivo o istoriji našeg pisma i prenesemo potomcima da ga neguju.Mnoge

a s obzirom na to da zakon ima za cilj negovanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma, radi očuvanja svih kulturnih i tradicionalnih vrednosti, ja bih se osvrnuo na član 8. ovog zakona, tač. 3) i 4), koje kažu da je društvena briga o zaštiti i očuvanju srpskog jezika i ćiriličkog pisma, tačkom 3) - podršci proučavanju i afirmaciji srpskog pisanog nasleđa, njegovoj zaštiti od prisvajanja i falsifikovanja, što je veoma važno, - podršci, zaštiti i očuvanju srpskog jezika i ćiriličkog pisma u zemlji i inostranstvu.Moram da primetim da globalno zagrevanje ozbiljno ostavlja tragove na naše komšije naše komšije i da pojedincima i pojedinima počinje da se priviđa, pa tako pokušavaju da prisvoje sve ono što je srpsko, kroz razne pokušaje da istoriju prekroje i da izmisle.Umesto da brinu neke svoje ekonomske i političke brige, kojih je na pretek, pojedini Hrvati svoje očigledne frustracije pokušavaju da leče tamo gde nema leka, a gledajući u naše dvorište. Nemajući ništa svoje autentično i vredno, svetski priznato, oni su neskriveno, još 2012. godine, pokušali da nam preotmu ćiriličko pismo i to održavanjem međunarodnog naučnog skupa u Zagrebu, pod nazivom "Hrvatska ćirilična baština". To je bilo povodom obeležavanja 500 godišnjice štampanja prve hrvatske knjige na ćirilici "Dubrovački ćirilski molitvenik".Hrvatska akademija znanosti i umetnosti pokušava da falsifikuje istoriju, pa se tako pozivaju na spomenike ispisane ćirilicom, koji se danas nalaze na teritoriji današnje Hrvatske.

pisma.Naravno da se ovde ne zaustavljaju, već svojataju sve što je srpsko, pa tako svojataju i predstavljaju Nikolu Teslu kao Hrvata a ne Srbina, koji je rođen na današnjoj teritoriji Hrvatske, odnosno ubeđuju sami sebe da je Tesla Hrvat, a vrlo dobro znaju da je Tesla Srbin. Da mu nisu proterali i pobili kompletnu užu i širu familiju u Hrvatskoj, da mu nisu srušili spomenik u Gospiću, pa da im neko i poveruje da je on možda i Hrvat.Toliko ovo ide daleko da su izmislili to da Crnogorci u stvari nisu Crnogorci, da Crnogorci nemaju srpskog porekla, nego da su Crnogorci tobože neki crveni Hrvati.U svoj toj zbrci i nemoći i zavidnosti oni napadaju i našeg predsednika Aleksandra Vučića, samo zato što je svom najmlađem sinu dao srpsko ime - Vukan. Naime, nekadašnji ugledni hrvatski "Jutarnji list" napada našeg predsednika jer je sinu dao ime Vukan, po najstarijem sinu Stefana Nemanje i povezuje to sa srpskim nacionalizmom. Mene je to lično pogodilo iz razloga što i ja imam sina Vukana, koji je stariji od predsednikovog sina. Pa, nećemo valjda našoj deci da dajemo imena Franjo, Stipe, Jure ili Puhalo? Naravno da ćemo našoj deci da dajemo srpska imena.Isto tako, svi građani Srbije po svojoj tradiciji, ma kojoj nacionalnosti pripadali, mogu da daju imena kako oni žele. nikome ne brani koja će imena da daju svojoj deci, ali ovo prelazi sve granice dobrog ukusa, nemoralnosti i mržnje

je lepo srpsko tradicionalno ime, a to što „Jutarnji list“ vidi predsednika Vučića kao modernog srpskog Stefana Nemanju je jasan pokazatelj da je Srbija na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem na dobrom putu, i to im i te kako smeta, smeta im liderska pozicija u regionu i kada je u pitanju ekonomija, i kada je u pitanju vojna i politička moć. Zato je ovaj zakon od velikog značaja za državu Srbiju, kako bi sačuvali svoje istorijske i kulturne vrednosti.Moram da se osvrnem na našu SPC koja je simbol očuvanja svih srpskih vrednosti, a koju na sve moguće načine žele da uruše u čitavom regionu. Da je uticaj Sunca i globalnog zagrevanja prevelik u regionu, i Albanci pokušavaju da svojataju sve što je srpsko, srpsko, SPC i naše svetinje. Zašto godinama unazad Albanci žele da prisvoje srpske crkve, a godinama unazad ih uništavaju? Na Kosovu i Metohiji je bilo oko 1.500 srpskih pravoslavnih crkava i crkvišta, a u poslednjih 20 godina porušeno, zapaljeno ili oštećeno je negde oko 150 pravoslavnih hramova, tako da otimanje i prisvajanje svega što je srpsko ne prestaje. Albanci žele da prisvoje srpsko istorijsko nasleđe i da prekroje istoriju radi svog nekog identiteta.

Kako se borimo za nove investicije, jaču ekonomiju, moć, tako čuvamo i naše kulturološke vrednosti, svoju tradiciju, svoju istoriju, a ovim zakonom i jezik i pismo.Srpska

Zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti očuvanja ćiriličnog pisma će očuvati ćirilicu, srpski jezik i srpsku tradiciju. Zato ću ja danas, zajedno sa svojim kolegama, ponosno glasati za ovaj zakon. Zahvaljujem.

Izvolite.Prijavite se ponovo, gospodine Jokiću.Molim vas, kada dam reč sačekajte samo par sekundi pa se prijavite. Blokiraćemo sistem, sat vremena će biti pauza da bi mogli ponovo da radimo. Izvinjavam se za ovaj tehnički nesporazum.Gospodo, ja bih govorio o primeni ovog zakona, bez nekih citata, bez velikih reči, itd. Malo je tužno što smo mi morali da donesemo ovaj zakon. Od koga mi štitimo srpski jezik i ćirilicu? Od koga? Od sebe, od nas Srba.Mi smo srpski jezik i ćirilicu doveli u ovo stanje. Od svih ministarstava, na prvom mestu je Ministarstvo prosvete 2000. godine kada smo uveli kurikulum, kad su se prosvetni radnici čudili šta je to, kad smo dobili donacije od Nemačke, kad smo obrazovne profile trećeg stepena pretvarali u obrazovne profile četvrtog stepena i trudili se da što više stranih reči kažemo da bi bili pametniji, da bi bili u toku evropskih reformi.Zato, pošto zakon predviđa da se on primenjuje za šest meseci zbog privrednih društava, ministarka, slušajte ovo što ću reći, što je najvažnije, da mi u primeni ovog zakona pođemo od sebe. Svako od sebe da pođe i štiti srpski jezik i ćirilicu. Kad? Kad govori u ovoj Skupštini, kad piše da ne piše latinicom, da piše ćirilicom, da poštujemo gramatiku i pravopis.Znači, mi poslanici da pogledamo ovde, jer nas slušaju građani, nas slušaju studenti i đaci kako govorimo, šta govorimo, koje reči upotrebljavamo. Znači, mi na prvom mestu. A ko na drugom mestu? Ministarstva.Uzmite vi pisane materijale koje mi dobijamo za rad Skupštine. Znate li vi koliko tu pravopisnih grešaka ima? Strašno. To je strašno. Svako ministarstvo, ministarka, moralo bi da ima čoveka koji će da pregleda tekstove koji će doći. Ovde sam ja govorio kad je kad je bio jedan zakon iz Ministarstva prosvete, kad je jedna rečenica bila dugačka, ja mislim, trećinu stranice. Razumete? Nigde tačke, nigde zareza, itd. O tome mora da se vodi računa.Znači, dajmo, nemojte samo da napadamo, dajmo da mi uradimo sve ono što treba da taj zakon zaživi. Nemojte da čekamo šest meseci znam, privrednih društava. Predviđene su neke kazne. Kaznama mi ne možemo ništa to rešiti. Kapitalom mi to ne možemo rešiti. Kapital ima svoju funkciju. Taj strani kapital je i doprineo, možda, da mi dođemo u ovu situaciju. E, kad smo već došli u ovu situaciju dajte, znači, da svako prvo presliša sebe šta on može da uradi da bi spasao srpski jezik i ćirilicu.Nemojte danas da pišemo latinicom. da pišemo latinicom. Ako ima ovde poslanika koji su komunicirali u pisanoj formi latinicom dajte neka od današnjeg dana počnu da pišu ćirilicom. To je već doprinos, to je primena. Najteža je primena zakona, jer nema kontrole primene zakona. Ne samo ovog, u domenu kulture, nego u svakom domenu. To je ono što nedostaje nama. mnoge smo mi zakone doneli, ali nikad nismo kontrolisali, da vidimo kako se i primenjuju, koji su efekti, ko je kriv što se zakoni ne primenjuju.U tom smislu, znači zakon je takav kakav je. Dobro je ovo što je za nacionalne manjine, što je prihvaćeno, iako to piše u Ustavu i to što nacionalne manjine se ponavlja kao mantra. Trebalo je to da se uradi jer ima mnogo ne dobronamernih. O tome su mnogi pričali, ja neću.Znači, moj poziv, moj apel jeste – dajte mi poslanici da sagledamo. Mnogo su svoje govore snimili i imaju šta su pričali i kako su govorili dajte da izbacimo neke

aplikacija znači i prikaz. Zar ne možeš da mu kažem – alo, druže, moraš napisati molbu, moraš napisati zahtev,

mi koji smo završili fakultete, mi koji sad smo gore na vrhu, mi smo najviše doprineli da dođe do ovoga i zato mi treba da krenemo da svoje greške ispravljamo. Znači, još jednom, ponovo da pogledamo pravopise, da pogledamo ove materijale i mi u svojim diskusijama da počnemo od danas da štitimo srpski jezik. O ovim, ministarka, pisanim dokumentima,

poslanicima na njihovim dosadašnjim diskusijama, pogotovo vama poslaniče Jokiću. Veliko je zadovoljstvo kada predstavnik Vlade i ministar sedi na ovom mestu, a kada poslanici konačno koriste svoju kontrolnu funkciju, tako da će nam zadovoljstvo biti zajedničko i veće ako što više koristite vašu kontrolnu funkciju nad primenama zakona koje takođe donosi Narodna skupština Republike Srbije, a Vlada predlaže, naravno.Time ne želim da kažem da je manja odgovornost Vlade Republike Srbije za neki put ne ne sprovođenja određenih odredbi zakona koji su se donosili u prošlosti, važe i sada i koje donosimo i sada u ovom momentu. Verujte mi, primetila sam mnoge stvari kao i vi, ja sam jedna od novijih ministara u Vladi Republike Srbije i dobijala sam dokumente koji ne odgovaraju duhu srpskog jezika, sa mnogo stranih izraza. Naravno, dešavalo se i da se ne poštuje Zakon o službenoj upotrebi jezika srpskog jezika, pa se u Ministarstvu kulture i informisanja dešavalo da dobijemo ne izjašnjenje ne samo dokument na srpskom pisano pisano ćiriličnim pismom, kako se kaže u našem jeziku, nego se dešavalo da dobijemo na izjašnjenje dokument apsolutno ne preveden ni na srpski jezik, nego onako u originalu na engleskom.Verujte mi, kao ministar kulture i informisanja sam dužna da vratim takav, bez ikakvog pežorativnog smisla tog mog gesta, nego u skladu sa poštovanjem zakona koje Vlada predlaže, a parlament donosi. Vraćala sam prvo na prevod, a onda insistirali da taj prevod bude onakav na srpskom jeziku kako zakon glasi.Znači, mi moramo da komuniciramo na srpskom jeziku i ćiriličnim pismom, a ako mi znamo strane jezike, to je lepo u komunikaciji sa svetom kada nam dolaze gosti i kada u nekim ne formalnim kontaktima razgovaramo sa njima, pošto sa političarima nikada nema neformalnih kontakata i nema previše opuštanja, ali dobro je da možete da komunicirate na njihovim jezicima. Što se tiče službene upotrebe, tu mora striktno da se poštuje zakon koji već imamo, a sada samo naglašavamo i proširujemo na krug subjekata koji su dužni da se ponašaju jednako kao i državni organi.Potpuno ste u pravu da se često dešava da ni mi sami to ne poštujemo, ali u manjoj meri u odnosu na, recimo, na javna preduzeća koja su potpuno zaboravili gde žive, zaboravili da moraju da poštuju zakon i lakše im je bilo da onda, recimo, natpisi i table na objektima koje koriste ta javna preduzeća budu isključivo na latiničnom pismu.Tako da slažem se sa vama, ali apelujem na to da poslanici su tu da nas kritikuju, da kontrolišu da li mi primenjujemo zakon koji vi donosite i onda ćemo napraviti prave rezultate.Što se tiče ove Vlade Republike Srbije, Vlade pre toga, zaista se u poslednje vreme zahvaljujući i politici predsednika države, koji insistira na tome, mnogo pažnje obraća se zna zaštitu kulturnog nasleđa.Mi smo to nekako zanemarili zanemarili ili smo počeli da mislimo da se sve podrazumeva, pa da će se kulturno nasleđe naše države i naroda koji živi ovde, bez obzira da li srpskog, ili naših nacionalnih manjina, zaštiti samo od sebe. Izgleda da neće, samo će se uništavati samo od sebe, a briga mora da bude stalna i mi to učimo od svih evropskih naroda, pa i svetskih, kako oni to rade kad je u pitanju njihovo kulturno nasleđe. Oni obraćaju pažnju na najmanje sitnice. Oni brinu o kulturnom nasleđu koje se ne nalazi samo na teritoriji njihove države, nego i na teritorijama drugih država. Mi to u razgovorima bilateralnim sa njima imamo i oni postavljaju pitanje - šta je sa ovim spomenikom, šta je sa ovim umetničkim delom, itd. koje se naravno pravno zasnovano nalazi na teritoriji Republike Srbije, ali smo mi dužni da vodimo računa i o drugim spomenicima i o memorijalnim obeležjima itd.Učimo itd.Učimo to dobro od njih i ova Vlada Republike Srbije sve više pažnje obraća i na zaštitu kulturnog nasleđa srpskog naroda koji se nalazi van granica Republike Srbije, a ima ih naravno u bivšim jugoslovenskim republikama, sada samostalnim država, i ima ih širom Evrope, ima ih i šire, zavisno od istorijskog perioda, gde se recimo srpska vojska nalazila i gde gde su gubili i ostavljali svoje živote za tadašnje ideale i za slobodu Evrope, sveta, našeg naroda i tako dalje.Samo da vas podsetim šta smo uradili u poslednje vreme. Zajedno Ministarstvo i Vlada Republike Srbije su predlagali, vi ste usvajali, Zakon o muzejskom nasleđu. Izuzetno važan zakon. Zajedno smo zaključili da od šezdesetih godina nije postojao zakon o muzejskoj delatnosti, na kome baziramo čitavu brigu brigu o kulturnom nasleđu.Krenuli smo za potragu za ukradenim predmetima širom ustanova kulture,

više, od kako je ukradena. Nismo se predali, radili smo zajedno. Čim smo utvrdili neki prvi trag gde bi mogla da bude i Vlah Bukovac će uskoro biti ovde.Počeli smo da kupujemo predmete na aukcijama kada saznamo da se nalazi neki predmet na aukcijama, a od interesa je da ponovo dođe u Srbiju. To će sve biti izloženo u budućem istorijskom muzeju Srbije, koji koji se radi na Savskom trgu, u bivšoj zgradi Železničke stanice.Zakon o kulturnom nasleđu - završili smo javnu raspravu i sada pokušavamo da sve te primedbe koje smo dobili dobili ugradimo u taj zakon.Zakon o Sremskim Karlovcima ste usvojili nedavno i krenuli smo implementaciju. Držali smo prvi sastanak i očekujemo sada da svi članovi te Komisije zaštiti i razvoju Sremskih Karlovaca daju svoje predloge u kom pravcu da idemo. Kažem, to je sve zajedno težak posao. Vlada uoči bombardovanja je počela da gradi u Sremskim Karlovcima pozorište. Godine 2000. dolazi nova vlast na čelo Republike Srbije i oni su tu građevinu srušili i sada 20 i nešto godina kasnije ponovo je izazov pred Ministarstvom kulture da sagradimo jedan objekat koji bi bio kulturni centar i postojao u Sremskim Karlovcima.Zakon o Hilandaru ćemo imati na dnevnom redu, koliko sam informisana, iduće nedelje pa ćemo razgovarati o tome koliko je država uložila do sada, šta ćemo dalje da radimo. To je prvi put u istoriji našoj, a puna su nam usta i Karlovaca i Hilandara, ne mislim na nas ovde, nego i u prošlosti kada je neko drugi vladao Srbijom, ali ništa konkretno da se uradi. Prvi put ćemo doneti zakon u kome ćemo se obavezati da konstantno brinemo o Hilandaru, ne samo kada se dese neki nemili događaji.Imamo sada ovde Zakon o zaštiti i upotrebi srpskog jezika i ćiriličnog pisma.Što se tiče Nikole Tesle i pokušaja da Nikola Tesla bude nešto drugo a ne Srbin, da nije 21. vek u kome je sve najednom moguće pa i da za vas kažu da vi niste danas bili ovde, da vas izbrišu na nekim snimcima, da niste diskutovali, tako neko pokušava da Nikolu Teslu izbriše da nije Srbin i pretvaraju ga ovog puta u u Hrvata, a zaboravljaju da su oni tog Nikolu Teslu sami izbrisali time što su minirali njegov spomenik. Nisu želeli da bude ni traga u mestu u kome se u kome se rodio.Evo šta mi radimo – pravimo izložbe širom Evrope i širom sveta o Nikoli Tesli i želimo da tu građu koju je njegov rođak, koji

neko drugi kome se čini da je to baš atraktivno da kaža da je Nikola Tesla potekao iz države koja nije ni postojala u vreme kada se on rodio.Tragično je to što se dešavalo sa srpskim jezikom i ćiriličnim pismom i ne treba bežati od toga. Iz novije istorije šta je uradio jedan upravnik Narodne biblioteke Srbije, gospodin Ugričić koji je bio upravnik od 2001. do 2012. godine? Kakva je bila njegova briga o srpskoj jeziku i ćiriličnom pismu? On je potpisao taj sporazum, ja mislim, sa Kongresnom bibliotekom u Vašingtonu u kome je prihvatio da sve što se štampa, i bilo šta drugo, publikacije na latiničnom pismu budu, da je to kulturno nasleđe Hrvatske a ne Srbije.Kada nas neko i danas napada zašto insistiramo na očuvanju ćiriličnog pisma pa onda šta ćete veći argument od ovoga da je nama neko jednim potezom, jednim zaista nečasnim potpisom oduzeo deo našeg kulturnog nasleđa koliko ja znam, pišemo i ćirilicom i latinicom. Čitav život sam čitala knjige, kao i vi, uvaženi poslanici, na jednom i drugom pismu smatrajući da je važno da su naši autori na našem jeziku to pisali.Kažem, prošla su vremena kada se sve podrazumeva i moramo da se borimo da štitimo naše kulturno nasleđe, da štitimo našu istoriju, da štitimo naš identitet. To je pomalo čudno u 21. veku, ali šta se radilo pre nas, eto mi sada moramo da popravljamo te rezultate. I za mene je to bio novi podatak. Iznete je više puta ovde.Tako da ću pravno da se pozabavim time da li je moguće sada da se poništi taj sporazum, koji ima karakter da sve što je štampano na latinici, da to postaje kulturno nasleđe jednog drugog naroda, a ne srpskog naroda. Ako to bude bilo moguće, ja sam ubeđena da će novi upravnik, gospodin Vladimir Pištalo, prihvatiti moju sugestiju i da ćemo se potruditi da ispravimo takav jedan poguban potez za našu kulturu. Hvala. Zahvaljujem.Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Balint Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond, Zoltan Pek, Rozalija Ekres, Akoš Ujhelji, Danijel Đivanović, dr Emeše Uri i Nandor Kiš.Vlada i Odbor za kulturu i informisanje prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatraju da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?Za

danas, konačno imamo najbolje moguće nacionalno jedinstvo u novijoj srpskoj istoriji. Dostojanstvo i jedinstvo srpskom narodu je povratio Aleksandar Vučić, naš predsednik, zahvaljujući svojoj politici proteklih nekoliko godina.Želim da podsetim, do 2012. godine, godinama, a i decenijama, sistematski je uništavano jedinstvo srpskog naroda, sa obe strane reke Drine i jedinstvo naroda gde god živeo i gde god se nalazio.Međutim, na sreću imali smo te političke promene 2012. godine i na svim narednim izborima, pa tako je bilo i prošle godine, pobedila je upravo ona politika koja je za jedinstvo, ne samo Srba, nego i svih onih drugih nacija koje žive na teritoriji Republike Srbije, jedinstvo zbog ostvarenja svih interesa i naše države i svih njenih građana.Takođe, građana.Takođe, izuzetno je bitna i sloboda. Nažalost, postoje još određeni delovi Balkana gde se naš narod nije vratio na svoja vekovna ognjišta, ali kao neko ko je rođen u Republici Srpskoj, u Trebinju i koji živi na Vračaru od svoje sedme godine, želim da istaknem sledeće. Moja porodica živi na teritoriji nekoliko država bivše Jugoslavije i da nema ove politike nacionalnog jedinstva, srpskog jedinstva, koju uspešno vodi Aleksandar Vučić, pitanje je i kako bi naši građani živeli i kako bi živeli, ne samo moja porodica, nego i sve porodice.Smatram da većina građana Srbije u svojoj porodici ima bliske srodnike koji se nalaze ili na teritoriji Severne Makedonije ili Crne Gore, BiH, Hrvatske, Slovenije ili nekih drugih okolnih država.Zato je bitno sprovođenje ove pravne politike, ove politike i srpskog jedinstva, ali i politike i očuvanja svih interesa svih drugih nacija koje žive u Republici Srbiji.Takođe, i naši dragi sunarodnici, naši dragi prijatelji mađarske, bošnjačke nacionalnosti i drugih nacionalnosti, takođe u svojim porodicama imaju bliske srodnike koji uglavnom žive, ne samo u Srbiji, nego i u nekim susednim državama.Ali, na sve to, mi smo imali sistematske udare upravo najviše na Srbiju i na srpski narod. Neko je želeo iz spolja, potpomognut sa onim iznutra elementima, da uništi to jedinstvo i da ne budu bliski, ni Srbija, ni Republika Srpska, da se ne brine i ne vodi računa o srpskom narodu, koji živi i u Crnoj Gori, i u Federaciji BiH, i u Severnoj Makedoniji i preostalom srpskom stanovništvu, koji živi na teritoriji Republike Hrvatske.Dakle, samo ova politika, ova politika i srpskog jedinstva i slobode je ona politika koja vodi našu državu u sigurnu budućnost. Srbija i Republika Srpska nikada nisu ovako imale dobre odnose kao što imaju danas, za to svakako najveće zasluge ima predsednik Aleksandar Vučić, zajedno sa svojim najbližim saradnicima i sa Vladom Republike Srbije.Kakve Srbije.Kakve su želje onih koji su protiv ovoga, to smo imali prilike da vidimo i do 2012. godine, a to imamo prilike da vidimo i u opozicionim nastupima tj. nastupima dela opozicije u Srbiji kojima smeta i Aleksandar Vučić i vi iz Vlade Srbije i mi narodni poslanici, zato što upravo sprovodimo ovu politiku, politiku interesa države Srbije i njenih građana.Ko su ti ljudi koji napadaju i kojima smeta i srpsko jedinstvo i sloboda našeg naroda i sloboda svih nacija u Srbiji i da na ovaj način proslavljamo i dan naše naše nacionalne zastave. To smeta svakako Draganu Đilasu, Vuku Jeremiću, Mariniki Tepić i njihovim saborcima. Zašto im smeta? Zato što im smeta sve ono što se nalazi na njihovom putu da dođu na vlast i da nastave da otimaju od građana Srbije. Smeta im sve ono dobro što radi predsednik Vučić i Vlada Republike Srbije. Da bi uspeli da ostvare svoje namere, moraju da uruše i institucije i da napadaju na svaki mogući način i predsednika Vučića i njegovu porodicu i vas iz Vlade Srbije, nas narodne poslanike i sve one koji pošteno, hrabro, čestito i profesionalno u državnim institucijama rade svoj posao, bez obzira da li je reč o zdravstvu, vojsci, policiji, energetici, privredi, prosveti ili bilo kojem drugom sektoru.Gospođa Gojković je spomenula i povratak određenih slika velike umetničke umetničke vrednosti, a svakako i materijalne. Ja bih samo povodom toga podsetio da upravo oni saborci Dragana Đilasa i Jeremića su bili predvodnici i otimanja i građe slika i drugih umetničkih vrednosti 5. oktobra 2000. godine. Eto kakav je odnos DOS-a bio tada, Dragana Đilasa i DS prema umetničkim vrednostima. Uzmi, upadni, zapali, otmi, prodaj, preprodaj. Ali na sreću, meni je drago kada čujem ovakve rečenice kao što je rekla gospođa Gojković, da je uspeo deo da se vrati.Spomenuta je Narodna biblioteka, svaka opština u Srbiji je podjednako bitna i svaki grad, ali pošto kao narodni poslanik dolazim sa Vračara, moram da istaknem da je država učinila sve za razliku od svih bivših vlasti, da hram Sv. Save bude završen, da se očuva i ojača Muzej Nikole Tesle, ovde spomenut koji se nalazi na Vračaru i da se spasi isto pomenuta Narodna biblioteka. Bitne institucije se nalaze na Vračaru. Bitne institucije se nalaze u svim delovima Srbije, bitne institucije iz oblasti i kulture i istorije, naše prošlosti. Sve je to očuvala i spasila država Srbija.Opet ponavljam, aktuelna državna politika koju vodi Aleksandar Vučić ne samo da je vratila nacionalno dostojanstvo, ne samo da je vratila dostojanstvo Srbije i ojačala Srbiju iz godine u godinu, nego se vodi računa i o kulturi i o umetnosti i o zaštiti naše ćirilice. Sve nacije u svetu, sve države u svetu štite svoje nacionalno pismo. Zašto mi to ne bi kao Srbija? Ovo nije nikakva hajka i bunt protiv latinice, latinica se uvažava, ali jednostavno mora da se zna koje je državno pismo i na koji način treba da postupaju i državni službenici o kojima su ovde moje drage kolege narodni poslanici govorili i svi oni koji rade u državnim organima i privatnom sektoru, na koji način i kako treba da se svakodnevno primenjuje ćirilično pismo.

koji je Vlada Srbije uspela da spasi i podigne, treba da budemo ponosni na Narodni muzej i na Istorijski muzej. Treba da budemo ponosni na Muzej Nikole Tesle i na Narodnu biblioteku i na Hram Svetog Save i na sve druge verske objekte, da li katolički, islamski.Treba to da čuvamo, treba da čuvamo našu istoriju, treba da čuvamo našu tradiciju. Treba da jačamo jedinstvo i u Srbiji i izvan Srbije. Treba u Srbiji da jačamo jedinstvo svih naroda koji se zalažu da Srbija bude jaka i da idemo u sigurnu budućnost za našu decu. Treba da vodimo računa i o našim Srbima koji žive izvan Srbije. Treba da jačamo jedinstvo. Kada god napadne nekog našeg državljanina Srbije ili pripadnika srpske nacionalnosti izvan Srbije, treba uvek da ga zaštitimo, zato što na taj način jačamo i našu državu, jačamo i našu naciju, ali jačamo i sve nacije koje žive u Republici Srbiji.Da li je to teško? Nije. Za to je potrebna sloga. U više navrata sloga nas je spasila u našoj istoriji. Meni je drago što se ovde danas govorilo i o dešavanjima iz Prvog svetskog rata, kako smo kada je bilo jako teško, pre 100 godina, svojom hrabrošću, svojom slogom, svojom upornošću uspeli da dobijemo bitke za koje su nas svi otpisivali.Mi smo nepobedive bitke dobili u Prvom svetskom ratu. Tada smo postigli određene uspehe i tada smo pokazali naše dostojanstvo. Pokazali smo kako se bori za Srbiju, za srpski narod i za sve građane Srbije. A zašto to ne bi mogli i danas? Samo što danas imamo sreću što imamo mir i stabilnost, što Srbija vodi politiku mira i stabilnosti, najbolju politiku, ne samo u jugoistočnoj Evropi, nego i u samoj Evropi.Danas imamo mir i treba da uživamo u miru, ali u miru da jačamo naše vrednosti. U miru da čuvamo i jačamo i zaštitimo našu ćirilicu, da zaštitimo našu zastavu, da jačamo srpsko jedinstvo, da vodimo računa o interesima svih građana Republike Srbije bez obzira na naciju, veru ili političku pripadnost, a to se danas i radi. Onima koji to napadaju želim samo da poručim – a, zašto ne želite dobro Srbiji? Da li vam Vučić i njegova porodica smetaju samo zato što Aleksandar Vučić štiti i jača Srbiju?Svi normalni građani treba punog srca uvek da gledaju interes i Srbije i svih njenih građana, jer samo politika Aleksandra Vučića može da sačuva i ojača našu Srbiju, a Srbija je naša jedna, jedina koju moramo da čuvamo. Živela Srbija. **Marija Jevđić** Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Lav Grigorije Pajkić. Hvala vam predsedavajuća.Uvažena ministarko Gojković, poštovani narodni poslanici, građani Srbije, svestan svoje srpske pripadnosti, ali i značaja očuvanja srpskog nacionalnog identiteta, naročito u vremenu kada je tuđim nametanjem jezika i pisma pokušao ugasiti srpsku narodnost, Svetozar Miletić je još davne 1848. godine pozvao na borbu očuvanju ovog vrlo bitnog segmenta, a kada je u pitanju opstanak i postanak jednog naroda.Na početku i u toku Drugog svetskog rata ustaške vlasti donele su zakon po kome se zabranjuje upotreba ćiriličnog pisma u javnom i privatnom životu. Takođe, sve ćirilične table u roku od tri dana morale su biti uklonjene. Ništa bolje srpsko pismo nije prošlo ni nakon završetka Drugog svetskog rata. Ko god bi se protivio načinu rešavanja ovog političkog pitanja bio je osuđen kao veliko srpski šovinista.I danas je srpska ćirilica mnogima trn u oku. Pre samo nekoliko godina u susednoj evropskoj državi naše komšije su nam priuštile zaista zastrašujuće slike kojima možemo da vidimo da čekićem, macolama razbijaju ćirilične table. Lomljeni su izlozi koji su krasila srpska slova, nešto poput one tužne kristalne noći 9. novembra 1938. godine. To im je valjda bila inspiracija.Prebijani su mnogi Srbi, lomili su usta našeg Srbina kada god bi se čula srpska reč. Hapsili, tamničili, maltretirali. Pokušali su raznim zakonima, aktima, propisima da zabrane srpsku reč i ćirilično slovo, vršili kulturni genocid jednako bolan i nesretan kao i ona iz iste nam susedne.Takođe, postoji jedan trend koji predstavlja opasnost po ćirilicu. Statistika kaže da u Srbiji postoji više od 85% javnih natpisa na latinici. Ono što možda još više jeste poražavajuće jeste činjenica da taj procenat raste iz dana u dan.Ovim dan.Ovim zakonom država Srbija stimulisaće preduzeća da svoje natpise i reklame ističe ćiriličnim pismom. Možda nesvesno i mi sami učestvujemo u zločinu prema srpskom jeziku i pismu, a to upravo sada menjamo.Ovim putem apelujem na sve građane da poštuju i čuvaju svoje. Ima li lepšeg trenda od negovanja svoje tradicije.Kažu nam ovi zluradi da sa srpskim primitivizmom, gde samo njima znanim razlogom svrstavaju našu ćirilicu, ne možemo u Evropu. Isti zaglupljeni svojim neznanjem, zaraženi mržnjom prema svemu što nosi epitet - srpsko, ne znaju da je upravo to bogatstvo svojevrsnosti i različitosti simbol Evrope i kulture ovog prostora.Ćirilica je uvek bila simbol našeg naroda. Gde god je bilo ćirilice tu je bilo i Srba. Čuvanje našeg pisma jednako je bitno kao i čuvanje naše Srpske pravoslavne crkve koja je uspostavila temelj naše kulture, tradicije, moralnih načela, vrednosti.Danas očuvanje ćirilice jeste veoma bitno, posebno jer je srpstvo pod velikim pritiskom, kao i naš predsednik Vučić, generalno u regionu, u Hrvatskoj se slave zločini nad Srbima, u BiH je zabranjeno Srbima da slobodno misle, U Crnoj Gori možemo da vidimo kako su ljudi često maltretirani, oduzima im se sloboda, kako veroispovest, tako i one osnovne slobode.Setite se samo koliko je mladih ljudi bilo uhapšeno za vreme litija. Mnogi su bili hapšeni bez ikakvog razloga samo zato što su imali jedan slobodarski duh, predstavljali se kao Srbi. Evo, da ne bude da nisam dao primer, setite se samo momka koga ja dosta cenim, Vladislava Dajkovića aktivistu, koji ne pripada ni jednoj partiji, koji je bio puno puta maltretiran, hapšen, jednostavno to je bilo zastrašujuće kroz šta je taj momak prošao. Zašto? Samo zato što je ponosno rekao da je pravoslavac, Srbin. To je jednostavno neka sloboda zbog koje niko ne bi trebalo da bude deranžiran nigde, a posebno u jednoj evropskoj državi. Mnogi, nažalost, u Crnoj Gori dele tu njegovu tugu i sudbinu.Sve ovo govori u prilogu jednoj činjenici. Ko god je imao pretenzije prema našem narodu, prvo je i uvek udario na srpsko pismo, a zašto? Upravo zato što je ćirilica simbol našeg identiteta i mentaliteta. Simbol prepoznavanja srpske kulture i tradicije. Ako nekom uništite identitet, promenite mentalitet, udarite na kulturu i zanemarite tradiciju, uništili ste jedan narod.Zato ponavljam, ovo je pitanje našeg opstanka.Uvažene kolege, pozivam vas da u danu za glasanje podržite ovaj zakon, jer ima li ko prava i pameti da se suprotstavi ćirilici, srpskom narodu i Srbiji.Hvala vam i živela Srbija.

Zahvaljujem, uvažena potpredsednice Narodne skupštine Republike Srbije.Poštovana ministarko, predstavnici ministarstva, kolega Mrdić je maločas pomenuo ne tako davnu istoriju i odnos koji nadam se nikada se više neće ponoviti u Srbiji, a to je odnos DOS-a prema umetninama, umetničkim delima, ali i odnos i prema ovom visokom domu.Ono domu.Ono što, i tačno je i dobro je da je jedan deo tih umetničkih dela pronađen i da je vraćen u Narodnu skupštinu Republike Srbije, ali ono što nije učinjeno jeste da niko nije odgovarao za taj događaj koji se desio 5. oktobra, paljenje Narodne skupštine Republike Srbije i klasična, rekao bih, krađa umetničkih dela. Za to neko jednom mora da odgovara u Srbiji. To nije pitanje za ovo ministarstvo, ne znam zašto me tako gledate ministarka, to nije pitanje za ovo ministarstvo, to je pitanje za Ministarstvo pravde.Što

afirmaciju jezičkih prava nacionalnih manjina i to kroz stimulativne mere za korišćenje srpskog jezika i ćirilice uz manjinski jezik koji koriste manjine u sredinama u kojima upravo i žive.Prihvatanjem ovog amandmana Vlada još jednom potvrđuje čvrstu opredeljenost naše države da naš narod živi složno sa svim nacionalnim manjinama koje Srbiju prihvataju kao svoju državu, koje poštuju Ustav i koje poštuju zakone Republike Srbije.Za

kao primer učešća na izborima, pošto upravo razgovaramo o izbornim uslovima i tokom narednog vikenda nastavljamo međustranački dijalog. Recimo, za stranke nacionalnih manjina nije potrebno osvojiti 3% glasa, već je to prirodan prag, dakle, broj glasova potreban za jedan mandat. Po tom osnovu što smatram da demokratskom tekovinom našeg višestranačja mi u parlamentu imamo stranke nacionalnih manjina još od prvog višestranačkog saziva. Upravo je to bila tadašnja Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara, tako da mađarska nacionalna manjina koja živi u Srbiji od početka kreativno učestvuje u političkom životu Srbije, što želim da istaknem kao pozitivan primer i nadam se da će tako biti, ubeđen sam da će tako biti i u narednom vremenskom periodu.Hteo bih ovom prilikom da skrenem pažnju na naše nacionalne obaveze koje proističu iz ovog zakona, srpski jezik i ćirilicu treba da čuvamo svi. Ona se institucionalno čuva kroz obrazovni sistem, pre svega u osnovnoj školi, ali upravo stanje ćirilice govori o potrebi da se razmišlja o većem broju časova srpskog jezika, posebno gramatike. To je važno i za srednje škole, jer se u srednjim školama pažnja posvećuje prevashodno književnosti, a ne samo jeziku, gramatici i jezičkim pravilima.Bilo je ideja da se na nivou univerzitetskog obrazovanja uvede srpski jezik, jer, nažalost, svedoci smo nepravilnog korišćenja jezika čak i od strane visokoobrazovanih ljudi.Još jedan predlog, mada je on više predlog za Ministarstvo prosvete, jeste da bi, radi ispravnog korišćenja srpskog jezika u govoru, u pisanju trebalo afirmisati ulogu lektora koji su veoma važni čuvari jezika i pisma. Uostalom, ovaj zakon treba da sprovodi cela Vlada i sve stručne i naučne institucije, pre svega

Ili „svo vreme“ umesto „sve vreme“.Ovo su, naravno, samo neki, možda banalni primeri sa kojima se javno srećemo svakog dana, ali odatle počinje pravilno da živi jezik. Trebalo bi upravo pravilnim govorom, pravilnim pismom, danas kada nas je preplavila latinica i žargonski govor, da se odupremo rušenju i kvarenju našeg srpskog jezika, koji iako je

kolege poslanice i poslanici, poštovani građani, samo bih ukazao na to da je gospodin Uglješa Mrdić održao jedan sjajan govor u kome je, između ostalog, ukazao da je potrebno, ne samo na ovaj dan, nego zaštiti i pojedince i institucije.To institucije.To su mnogi istakli, ali ponoviću, danas je Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Znači, i danas, ali i svaki dan treba da pokažemo jedinstvo u odbrani slobode. Ovi amandmani će tome doprineti i zato velika zahvalnost Savezu vojvođanskih Mađara što su ih podnela.U cilju jedinstva i odbrane slobode, ukazaću potpredsednici Vlade i gospođi ministarki Čomić i javnosti na jedno dramatično svedočenje koje govori o tome kako su ugroženi i pojedinci i institucije. To je dramatično svedočenje bivšeg Zaštitnika građana, bivšeg protivkandidata predsedniku Vučiću i bivšeg predsednika PSG, koja je tada bila najjača opoziciona stranka.Dakle, gospodin Janković, na čistom srpskom jeziku koji je danas predmet ovih amandmana i ovog zakona, svedoči o tome kako su mu, jasno kaže – ambasadori i stratezi najavljivali da će Vučiću da otkaže srce, da ima probleme sa srcem, da mu nešto srce nije ok. i da su mu tražili da postane Vučićev saradnik, bez obzira što je već bio Zaštitnik građana, i da onda ruši Vučića i državu iznutra.Posle iznutra.Posle ovog svedočenja Saša Jankovića se više ne postavlja pitanje da li je neko radio o glavi predsedniku ili tada premijeru Vučiću, već se postavlja pitanje ko je to radio? Nadležni organi treba da se bave ovim pitanjem.Odbrana predsednika Vučića, odmah da vam kažem, kada govorimo o ovom zakonu i o ovim amandmanima, je istovremeno i borba za srpski jezik i borba za ćirilicu, jer upravo zahvaljujući njemu slavimo ovaj dan i imamo ovaj zakon danas na dnevnom redu.Saša redu.Saša Janković jasno svedoči o tome kako su mu ambasadori, on kaže i stratezi i njegovi kvazi prijatelji, misli na prijatelje iz opozicije i kvazi prijatelje, savetovali da se Vučiću, citiram ga sada – podvuče pod kožu, da sarađuje sa njim, da bi ga onda uz njihovu pomoć, ambasada, srušio iznutra. Janković svedoči da su mu savetovali da se tako osvaja vlast i da su ga pitali sa kim u SNS bi mogao da sarađuje. Očigledno su već nekoga imali u vidu i pripremljenog.Janković kaže da su mu paralelno sa tim savetima i pitanjima jasno najavljivali da bi predsedniku, odnosno tada premijeru Vučiću, moglo da otkaže srce jer, kako su govorili ambasadori i stratezi, a kako svedoči Janković, nešto mu nije ok. srce.Ovo srce.Ovo je dragoceno svedočanstvo. Sada je jasno da su Vučiću radili o glavi, ali i da mu danas rade o glavi. Ovo objašnjava, setimo se, ono ranije ponašanje Saše Radulovića, koji je očigledno ovako postupao. Bio je ministar, setimo se. Ovo objašnjava kasnije ponašanje nekih pojedinaca iz SNS.Podsetiću vas da danas postoje sofisticirani neurotoksini koji izazivaju npr. srčani zastoj, a sve liči na srčani udar. Samo brzom toksikološkom analizom žrtve, ako je ona preživela, može da se ustanovi da je u pitanju toksin koji se inače, tako je i zamišljen, tako je i stvoren, brzo razlaže, nestaje i gube se tragovi. Proteklih godina smo svi bili svedoci niza svetskih afera upravo sa trovanjem neurotoksinima. Janković onda kaže – ambasadori, njegovi stratezi su sve ovo planirali i govorili mu, savetovali mu.Samo ću podsetiti na činjenice, u to vreme ambasador SAD ovde je bio Kajl Skot koji nije krio svoja neslaganja sa ovom vlašću, ambasador Velike Britanije je bio Denis Kif koji takođe nije krio svoja neslaganja sa ovom vlašću. Lideri stranaka antivučićevske opozicije tada, krajem 2016. i 2017. godine, jer to je period o kome svedoči Janković, su Bojan Pajtić, Šutanovac, Radulović, Vuk Jeremić, Sanda Rašković Ivić i Boško Obradović pored samog Jankovića.E sada, ko su bili Jankovićevi stratezi treba samo on da kaže sam. Nadam se da će nadležni organi da ga pozovu. Ja ću samo podsetiti na činjenice. U to vreme glavni Jankovićevi saradnici su bili Marinika Tepić koja se tada nije odvajala od Jankovića, Božo Prelević, Zoran Ivošević, Sreto Malinović, Srđan Škoro, Goran Marković, Dušan Teodorović i Aida Ćorović. To su bili čelnici Pokreta slobodnih građana. građana. Spojite većinu ovih imena sa svedočenjem Saše Jankovića i sve će vam biti jasno.Da budem jasan, ne kažem da su svi ovi ljudi radili o glavi predsedniku Vučiću. Ko jeste, to treba da utvrde nadležni organi. Saša Janković je dao jasan razlog za postupanje nadležnim organima i s time je sam postao dragoceni svedok. Janković kaže, ponoviću – ambasadori, stratezi i kolege iz dela opozicije. Janković pred nadležnim organima treba da kaže koji ambasadori, koji njegovi stratezi su mu to savetovali.Dakle, nadležni treba da postupaju, meni je ovo sasvim jasno, zbog toga što je kredibilan svedok rekao, rekao sam koje funkcije je on imao, dakle, ne samo to da su mu ambasadori najavljivali da će lideru Srbije da stane srce, već su tražili od Jankovića, budućeg svedoka, šefa tada najjače opozicione stranke, da ruši državu iznutra kao saradnik predsednika Vučića. Javnost mora da sazna poimence ko su ljudi koji su ovo tražili od Jankovića.I završavam, ako odbranimo predsednika Vučića, odbranićemo i ćirilicu i srpski jezik i slobodu. Živela Srbija! Hvala vam. Hvala